sa radom i predlažem u dogovoru sa, predstavnikom kluba SDP-a da se 2. točka i 9., dakle Prijedlog zakona o utvrđivanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika u 2009. godini, prvo čitanje, P.Z. br. 252, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a i 9., Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 299, raspravi

Ima li primjedbi na to? Mislim da nema potrebe povećavati niti broj minuta za uvod niti za klubove niti za zastupnike, ali da ipak dvije točke dnevnog reda raspravimo zajedno. Hvala. Prelazimo dakle na - Prijedlog zakona o utvrđivanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika u 2009. godini, prvo čitanje, P.Z. br. 252, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a i - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 299 Predlagatelj ovog prvog akta je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 129. Poslovnika. Kod donošenja ovoga Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje, a ovo drugo na prvo i drugo čitanje. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. U ime Kluba zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je na raspravi o odlučivanju Prijedlog zakona o utvrđivanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika u 2009. godini koji u svojoj suštini, u svom sadržaju ustvari definira određeno smanjenje plaća dužnosnika za 2009. godinu. Međutim, moram ipak napraviti mali iskorak u prošlost jer je ovaj zakon u proceduru poslan 28. siječnja u trenutku kad u 2009. godini još nije bila isplaćena niti jedna plaća i bio je upućen s namjerom da se za čitavu 2009. godinu donese odluka po kojoj bi osnovica za izračun plaća dužnosnika ostala na istoj razini kao i prošle godine. Podsjećam vas da je tada početkom 2009. godine kao rezultat pregovora sindikata i Vlade osnovica za izračun plaća službenika i namještenika koja je identična osnovici po kojoj se obračunavaju plaće dužnosnika uvećana za 6%. Zbog ovakve naknadne, ja bih rekla u odnosu na sadržaj zakašnjele rasprave o ovom zakonu morala sam napraviti ovaj uvod. Cilj predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a je bio ostaviti plaće dužnosnika na razini iz prethodne godine. Međutim, dužna sam reći zašto smo tako nešto predlagali. Naime, već drugu polovicu 2008. godine obilježili su jasni pokazatelji, jasni indikatori pa i trendovi koji su ukazivali da ne samo Hrvatska nego i čitav svijet idu prema jednoj priličnoj gospodarskoj i financijskoj krizi. Svi pokazatelji u drugoj polovici 2008. godine kad govorimo o Hrvatskoj i hrvatskim statistikama pokazali su da imamo stagnaciju broja zaposlenih, da se broj zaposlenih čak u određenim kraćim razdobljima smanjuje, pokazivali su da raste broj nezaposlenih, da se svakog mjeseca povećava broj onih koji su novo prijavljeni na zavodu za zapošljavanje i da to nije samo rezultat onih koji su završili obrazovanje u tom trenutku, nego da se radi naprosto o ozbiljnim problemima u gospodarstvu i o ukidanju radnih mjesta. Uoči donošenja proračuna za 2009. godinu, o tome smo u klubu SDP-a već jako glasno govorili, tražili da se u okviru proračuna provedu stroge mjere restrikcije i štednje, da se država odrekne svih onih troškova koji nisu nužni tog trenutka, a da se kao jedna jasna politička poruka u odnosu na to koliko ozbiljna politička elita ili oni koji bez obzira da li na vlasti ili oporbi preuzimaju odgovornost za upravljanje krizom, da se i plaće dužnosnika zadrže na odgovarajućoj razini. S obzirom da naše zakonsko rješenje pretpostavlja istu osnovicu i za plaće službenika i namještenika i dužnosnika, što je kao rješenje u principu dobro i prihvatljivo, o tome su govorili i sindikati, bilo je potrebno predložiti izmjene zakona. Ovaj naš prijedlog zakona, a to je istovremeno i prigovor zbog kojeg Vlada nije prihvatila ili dala negativno mišljenje na ovaj prijedlog zakona je jedno od mogućih pravnih rješenja. Moglo se ići na ono o čemu će vjerojatno u ime Vlade predlagatelj govoriti o onome što je prijedlog Vlade, moglo se ići na izmjene zakona, postojećeg zakona u kojem je to danas definirano, a moglo se ići i na ovakav način kao što je to predložio klub SDP-a. U suštini i ovaj naš prijedlog i prijedlog Vlade govore o istim ili vrlo sličnim rješenjima, sličnim rješenjima, nešto je razlika, ali velim razlika proizlazi iz toga što je ovaj prijedlog bio da se osnovica smanji za 6% u odnosu na službeničku, a ovaj prijedlog danas nakon što je osnovica već povećana predviđa smanjenje od 10%, u suštini se radi o vrlo sličnom ili istom rješenju. Ali ono što je bitno različito je vrijeme u kojem su ti prijedlozi rađeni i u tom kontekstu te prijedloge treba i razmatrati. Ovaj SDP-ov treba razmatrati u kontekstu još nijedne neisplaćene plaće, u kontekstu naših zahtjeva da se napravi već tada rebalans proračuna i da se odrežu svi nepotrebni izdaci uključujući i ovu uštedu koja bi proizišla iz primjene ovog zakona da je donesen na vrijeme. Eto, za početak ja ne bih širila ovu priču osim još jedanput upozorila da svaki izgubljeni dan u ovom trenutku ne znači možda u materijalnom smislu kad govorimo o vrlo ograničenom broju dužnosnika i ukupnoj masi koja će se na tome uštedjeti, da ne znači u tom kontekstu puno ali u kontekstu jedne jasne političke poruke, poruke koja nas definira kao političare koji preuzimaju odgovornost i koji su spremni dijeliti sudbinu sa svojim građanima, sa svojim gospodarstvom, sa svojim bankarstvom, sa svim segmentima društva, mislim da tu gubimo. Gubitak kredibiliteta političara u odnosu na jedno relativno beznačajnu otežavajući element sniženje plaća dužnosnika je svakako je svakako prevažan. Taj kredibilitet dat će nam snagu da provodimo sve one mjere koje bi trebale u značajnoj mjeri i mjere restrikcije koje bi trebale osigurati popravljanje stanja u hrvatskom gospodarstvu i zaustavljanje trendova koji su najopasniji a to je gubitak radnih mjesta i pad Svaki propušteni dan koji se u međuvremenu dogodio ja ću ovdje odmah na početku reći ne možemo oprostiti hrvatskoj Vladi ovaj gubitak vremena, ne možemo oprostiti, ne možemo razumjeti zbog čega se njihovom prijedlogu ili prihvaćanju našeg prijedloga nije pristupilo istog trenutka kad je to stavljeno u proceduru. Izgubili smo kredibilitet a izgubili smo i određene financijske uštede u okviru državnog proračuna. Ja se nadam da ćemo postići dogovor i konsenzus u suštini i sadržaju riješiti ovo pitanje, dogovoriti se temeljem prijedloga zakona kojeg je predložio Klub zastupnika SDP-a ili kojeg je predložila Vlada ali molim da to napravimo što je moguće brže i da vidimo kako povratiti izgubljeni kredibilitet. Hvala lijepo. Hvala. U ime predlagatelja za ovaj drugi zakon koji je predložila Vlada gospodin državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu gospodin Antun Palarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Moram se malo nadovezati na izlaganje uvažene potpredsjednice Sabora gospođe Antunović koja je obrazlažući prijedlog zakona SDP-a koji je sličnog cilja kao i Vladin prijedlog zakona rekla da je Vlada izgubila kredibilitet jer je predugo čekala. Vlada je odgovorna za vođenje tekuće gospodarske politike i Vlada je analizirala stanje gospodarstva, stanje punjenja državnog proračuna i Vlada je osim toga vodila socijalni dijalog. Mi znamo da je u Hrvatskoj uređen sustav plaća koeficijentima kroz više zakona doduše ali od Predsjednika Republike do zadnjeg činovnika u uredu državne uprave diljem države i da ta struktura koeficijenata se množi sa osnovicom koju dobijemo kao rezultat kolektivnog pregovaranja i koju ukoliko do kolektivnog pregovora ne dođe, do rezultata, dogovora ne dođe utvrđuje Vlada. Vlada je analizirajući punjenje proračuna, analizirajući gospodarska kretanja pokrenula pregovaranje sa sindikatima kako bi se u 2009. godini ostalo na istoj razini plaća jer je procijenjeno prema tadašnjem stanju stvari da su takve gospodarske mogućnosti i da će se sa zadržavanjem plaća na razini 2008. godine uspjeti izbalansirati državni proračun. Nažalost, stanje se pogoršalo. Pogoršalo se jer kriza koja je svjetskih razmjera, koja je proizvela dramatične posljedice u najrazvijenijim zemljama svijeta od propasti banaka, mirovinskih osiguravajućih društava i koja se prelila na realni sektor i znači gubitke milijuna radnih mjesta osjeća se u Republici Hrvatskoj. Naši izvoznici imaju teškoća, u izvozu opadaju narudžbe i jasno da onda se gube i radna mjesta i da se to sve osjeća u državnom proračunu. Država i državna administracija, državni dužnosnici će dijeliti sudbinu hrvatskoga naroda a prema stavu Vlade državni dužnosnici moraju i prednjačiti i kao pozitivan primjer najviše se odreći i najviše štedjeti. Prijedlog SDP-a je bio takav da službenicima ostaje povišica od 6% a da se dužnosnicima smanji. To je lijepa gesta, međutim ekonomski i matematički ili kako god hoćete to u ukupnom državnom proračunu je vrlo simbolična cifra i na nijedan način ne može poboljšati financijsku sliku hrvatskog društva. Stoga Vlada predlaže izmjenu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika kako bi razdvojila osnovicu, kako bi i dalje osnovica za državne službenike i namještenike bila bila rezultat kolektivnog pregovaranja. I kao što smo svi svjedoci i jučer je Vlada pregovarala sa sindikatima, i nastavit će pregovore u petak želeći da zajednički dogovorno svi preuzmemo odgovornost za stanje u društvu jer nije moguće da gospodarstvo ima teškoće, da gospodarstvo otpušta ljude, da nema govora o povećanju plaća u gospodarstvu a da u isto vrijeme državna uprava, javna uprava podiže plaće kao da je se to ne Vlada je unutar svih resora poduzela stroge mjere štednje, o rezultatima ste putem medija upoznati. poduzela mjere kako bi i javna poduzeća štedjela da se i taj novac ostavi u opticaje za projekte koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, ali to očito nije dovoljno, dame i gospodo uz ovaj Zakon o obveznim pravima državnih dužnosnika Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika i nastavlja kolektivno pregovaranje sa državnim službenicima, sa uvjerenjem da će u petak biti postignut dogovor oko osnovice za plaće državnih službenika. Za razliku od prijedloga SDP-a kojim je predviđeno smanjenje plaća za 6%, odnosno ne povećanje za 6%, Vlada je najavila da će ići sa drastičnijim smanjenjem, prijedlogom za drastičnijim smanjenjem. Koliko će to u konačnici biti? To ćemo vidjeti nakon dodatnih analiza, ali za sada to nije bilo moguće dok se zakon ne promijeni i dok se ne razdvoji osnovica za obračun plaće državnih dužnosnik, od osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika. Na odborima se nametala teza, odmah ću sada odgovoriti gospodine predsjedniče, da se ne bi u raspravi ponavljalo i da ne bi onda morao intervenirati, kako to da Vlada određuje plaću saborskim zastupnicima. To nije ideja ove Vlade, to je temeljeno na zakonu koji je rekao da je jedna jedinstvena osnovica, a Zakon o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. godine koji se u odnosu na plaće još primjenjuje, jasno govori da osnovica za izračun plaće se utvrđuje kolektivnim ugovorom. I nadalje u tom članku 108. stavak 4. kaže "ako osnovica za izračun plaće ne bude utvrđena do donošenja državnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada". Pa je Vlada 2001. donijela odluku o visini osnovice, donijela je do 2002. godine, ako hoćete mogu vam citirati "Narodne novine". Nadalje, kolektivnim ugovorom 2002. godine je određena osnovica, kolektivnim ugovorom od 2003. je određena osnovica, kolektivnim ugovorom za 2004. godinu je određena osnovica sporazumom Vlade i sindikata državnih službi od 21. studenog 2006. također određena osnovica, do datum kolektivnog u govora od 19. rujna 2007. godine je određena osnovica, dakle cijelo vrijeme je bilo kolektivnim ugovorom, bilo odlukom Vlade određivanje osnovica i nema nikakvog govora da sada Vlada sebi prisvaja neko pravo koje do sada nije bilo utemeljeno na zakonu. Naravno koeficijenti ostaju, koeficijenti su utvrđeni zakonom i oni će se dalje primjenjivati. Gospođe i gospodo zastupnici molim u ime Vlade da se ovaj zakon donese što prije, zato smo predložili prvo i drugo čitanje objedinjeno, hitni postupak kako bi se mogla donijeti odluka o visini osnovice puno značajnije nego što je to u prijedlogu zakona koji je predložio SDP. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ono što mene najviše smeta je kada nas na jedan permanentan način obmanjuj da ne kažem laže. Pred tridesetak, ajde neka bude 40 ili 45 dana premijer na jedno moje zastupničko pitanje je otprilike ovako odgovarao. Sve dam ali plaće i penzije ne dam. Tada se mene prikazivalo kao onoga koji bi tobože smanjivao javnim službenicima plaće. Ne. ja sam rekao tada gospodo nije vrijeme da razmišljanju o osiguravanju ni dodatnih 700 milijuna kuna za povećanje plaće. Nije prošlo ne znam 30, 40 ili 45 dana, a ministar Šuker opet na poručuje, narednih mjeseci može se dogoditi da ne bude novaca za plaće, pa čak ni za penzije. Ja poručujem još jedanput ministru Šukeru, ne igrajte se sa time, ne možete, nemate prava na taj način plašiti zaposlenike u tom javnom sektoru, znači ljude koji žive od svoje plaće. Ako niste u stanju osigurati plaću, onda bolje da na vrijeme odete, da se povučete, jer će svim biti bolje. I u ovome Saboru i to ću isto tako reći, a želim vjerovati da je u Vladi preko puta ovoga trga ili ove zgrade također ima onih koji žive od plaće, a ne onoga što su stekli strane od dividendi, od renti ili nečega sličnog. Državni tajnik malo prije mi je rekao otprilike da nema nitko pravo ovdje nikog plašiti. Međutim ja ću još jedanput reći. Ako ministar Šuker nekoga plaši onda mora otići. Ako je istina ovo što govori da smo u situaciji da se ne može isplaćivati plaće ili penzija, onda mora otići i on i Vlada koja nas je do toga dovela. Pred petnaestak dana bilo nam je poručeno da će državni proračun biti smanjen za 1,5 do 2,5 najviše 3 milijarde kuna, pa su ministri predložili nešto između 2 i 2,1 milijardu kuna. Danas nam se govori, ne znam možda nas se plaši, da će rez u državnom proračunu u godini koja je pred nama, morati biti između 10, 11 možda i 12 milijardi kuna. 12 milijardi kuna, čovjek si doista postavlja pitanje, kako 12 milijardi kuna. pa mi možemo srezati sve kapitalne investicije, one su negdje 7 milijardi kuna, ako to učinimo srezali smo bruto društveni proizvod ne na nula posto, nego na nekoliko postotaka ispod nule. Znači možemo rezati jedino na području mirovina, odnosno plaća i onako usuđujem se reći bankrotiranog zdravstva. Ako je tome tako kao što nam se ovdje poručuje, kao što je malo prije poručio i državni tajnik gospodin Palarić, onda zaposlenici u državnoj upravi mogli bi biti sretni da im se do kraja godine uzima ne minus 6, nego minus 12% od njihovih plaća, plaća, a zastupnici mi bi mogli biti sretni da nam se do kraja godine uzima ne minus 10, nego minus 20%. Samo da plaća bude redovna, da oni koji imaju obveze prema komercijalni bankama, obiteljima itd. koji ne žive od dividendi, koji ne žive od ne znam nekih drugih prihoda mogu izdržavati svoje obitelji. Ono čega se mi moramo upitati, tko je za sve to odgovoran? Tko nas je do toga doveo? IDS sigurno nije. SPD-ov zakon govori o ovih minus 6%. HDZ predlaže minus 10%. Ma bilo je jasno svima vama, najbolje je to bilo jasno sindikatima da minus 10% zastupnicima, ministrima, predsjedniku države, predsjedniku Vlade znači minus 6% u državnoj upravi. Ali o tome nešto kasnije. E sada, postavlja se pitanje da li tih minus 6% u ovom trenutku odnosi se samo na javnu upravu, ili se to možda odnosi na ostale javne servise, od Hrvatske radiotelevizije, od javnih poduzeća kao što su npr. HEP, Hrvatske vode i šta ja znam koje sve ne. U tim servisima stotine ljudi dobiva daleko veće plaće od ministara, to mi svi znamo i osobno nemam ništa protiv toga, ali me smetaju prozivke, jer najlakše je očešati se u Sabor, Vladu je već daleko teže znate napadati jer vlasnici medija a oni su eksponenti kapitala često ovisi o ponašanju izvršne vlasti. Sabor se može normalno prozivati, Sabor se može čerečiti jer svi znaju o čemu i koliko odlučujemo. Jer jasno, nije dobro dovoditi u pitanje dignitet ovog doma, jer što je Parlament slabiji to je onda s druge strane izvršna vlast jača, što je Parlament slabiji to su tajkuni i to su paralelni centri moći u ovoj zemlji jači. Bilo bi dovoljno pitati samo naše gradonačelnike koji sjede u ovom Domu da li im je unosnija, snažnija, reprezentativnija funkcija, recimo načelnika ili gradonačelnika ili zastupnika. Pa svi oni ako su pošteni će reći, pa jasno gradonačelnika. Tamo su oni u poziciji da nekome dijele posao, da financiraju ne znam čak i neke lokalne medije, tamo imaju neku logistiku, od sekretarice, telefone, kartica, urede, neku reprezentaciju, Sabor nema ništa, i ajde recimo da je to u redu. Ja tvrdim da bi se sve promijenilo preko noći na bolje u ovoj zemlji kada bi zastupnike birali neposredno, ne sa lista, međutim, to očigledno tako skoro se neće dogoditi. O.K., Sabor treba isto tako pokazati gestu, vjerojatno će u konačnici biti ovih minus 10%. Malo Malo prije je gospođa Antunović između ostaloga spomenula i sindikate. Ja sebi sada postavljam pitanje da li će i sindikalni leaderi a mnogi su u boljoj poziciji recimo od ministara isto tako pokazati recimo gestu, smanjenja svojih plaća. Neće. Npr. u Hrvatskim željeznicama gdje u ovom trenutku imate negdje oko 400 tzv. menagerskih ugovora, čak 120 sindikalista je na tom menagerskom ugovoru sa prosječnom plaćom od preko 12 tisuća kuna. O.K., ja nemam ništa protiv toga, neka ide to tako dalje, neka ide plaća zastupnicima dolje tih 10%. O.K., ja bih bio još jedanput ću reći presretan kada bi mi ostali na tih minus 10%. Ali bojim se da u konačnici to neće biti slučaj. Ja nikoga ovdje ne plašim, ali što znači u ovome trenutku učiniti rez od minus 10 milijardi kuna u proračunu Republike Hrvatske. Da li to znači da u ovom trenutku Hrvatska se više ne može zaduživati ni na domaćem ni na stranom tržištu, danas, usuđujem se čak reći kapital i Europa utječu na promjenu vlasti u Republici Hrvatskoj daleko više čak i od same opozicije. Postavlja se i pitanje zar su prihodi doista toliko u ovom trenutku u zemlji podbacili za preko 10, možda čak i 15% ako trebamo ići dolje 10, 11, 12 milijardi kuna. Stvarno si čovjek treba postaviti pitanje, zar je naše gospodarstvo na izdisaju, ako je onda je i država. Onda si mi moramo postaviti pitanje tko nas je u ovu situaciju doveo. Ono što znamo za siječanj, siječanj prihodi u trgovini bili su minus 13,7% i onda nam Vlada ne da recimo da radi trgovina nedjeljom, a uskoro će sezona, bolje rečeno najprije Uskrs itd.. Koliko tih minus 10% znači recimo za Ured Predsjednika Države. Ja nisam siguran da ću reći točne podatke, ali tu negdje, 1,2 milijuna kuna, za Vladu to između 4 i 5 milijuna kuna, za saborske zastupnike, malo prije sam računao 150 puta 1500 kuna, to bi moglo biti negdje oko 13, 12 do 13 milijuna kuna. 6% u državnoj upravi, to je između 700 i 900 milijuna kuna. Zašto? Zato jer bi se taj zakon primjenjivao defacto pola godine. Međutim, ono na što sindikat nikako ne smije pristati to je da im se smanjuje osnovica. Ne zbog toga što bi i naša osnovica bila niža nego iz jednostavnog principa što ta osnovica kod državne uprave ne smije više padati. Ja znam da je intenca da se ta rashodovna strana kod rebalansa državnog proračuna smanji za barem pet do šest milijardi kuna, to bi značilo da bi taj deficit bio tu negdje oko oko 2% bruto društvenog proizvoda. Ako deficit bude veći od 2% bruto društvenog proizvoda onda definitivno odlazi u nepovrat naš kreditni kreditni reiting koji je ionako na kušnji, već se spominje da pada, a to onda doista znači da zemlja teško da će moći doći do zajmova temeljem kojih će financirati tu jednu recimo društvenu potrošnju. Znači, minus 10% zastupnicima do kraja godine, to znači da zastupnici ostaju bez još jedne plaće ali ono čega se plašim jednako toliko to je da će i ostali u ovoj zemlji u javnom servisu također ostati bez jedne plaće. Samo da se ne dogodi da uz ovih 10% uprava minus 6%, na kraju godine svi ostanemo bez još jedne plaće ili bez još jedne penzije. Da se našalim, jasno opozicione solidarnosti, radije bih podržao ovaj SDP-ov prijedlog iako mi je jasno, šalim se, razumljivo da će proći ovaj drugi prijedlog zakon. Postavlja se pitanje, da tko zna, viču iz HDZ-a, ajde, demantirajte me, postavlja se pitanje da li ne znam, evo, da li ja dijelim sudbinu sa građanima, da li sam ja dobio društveni stan, dali sam dobio neki menadžerski kredit, tvrtku ne znam, itd., da li sam sebi nešto urbanizirao. Sada se nešto urbaniziralo u Buzetu, sve parcele oko parcele mog oca a on sretan imamo junce doma moći ćemo voziti sjeno. čekaj, ali šta, nemaš kome šta reći ali to je naprosto tako. No, pustimo sada to, gospodin Palarić je malo prije govorio, ispričao priču o gospodarskoj krizi, govorio je o europskom gubitku poslovnih banaka, radnih mjesta itd. Sve je rekao, sve to stoji. Ali nije rekao jednu veliku istinu – tko je nas u Republici Hrvatskoj doveo u ovu situaciju. Ja tvrdim, pa replicirali mi koliko god hoćete, HDZ-ova Vlada nije Mršiću Bush, nego je HDZ-ova Vlada i tu se sigurno slažem sa vama. To je zapravo bit. Netko treba snositi konzekvence. Vidjet ćemo što će donijeti lokalni izbori, vidjet ćemo da li će to biti neka poruka promjena na narednim ne znam predsjedničkim parlamentarnim izborima. No, ako se nešto u zemlji treba mijenjati da bi se krenulo na bolje, onda ja tvrdim da treba mijenjati vlast koja nas je naprosto do ovoga dovela. Tu leži primarni problem nacije. Drugi problem su normalno naše poslovne banke koje u svojoj bahatosti ne znaju kud će od svoje obijesti, a treći problem je ova preraspodjela u Republici Hrvatskoj gdje se svo vrijeme uzima onima koji još nešto stvaraju i šalje tamo koji, ne znam podržavaju ovu ili onu opciju pa zbog toga mogu računati na određena financijska sredstva iz državnog proračuna. I još jednu stvar u koju vas želim uvjeriti o čemu sam govorio više puta danas. Jasno je, treba spasiti stanove apsolutno, ali treba primarno spašavati radna mjesta. I čime je to moguće? To je moguće u ovom trenutku samo povoljnim zajmovima i zato banke ovdje imaju presudnu presudnu ulogu, jer nam naprosto od trgovine do proizvodnje ne znam, pa sve tamo do graditeljstva sve rapidno pada. Bez toga država ostaje bez PDV-a, bez radnih mjesta država ostaje bez doprinosa jednako kao i lokalna samouprava. Jednom rečenicom ako se nešto ne promijeni svima nama se naprosto loše piše. Sve u svemu što reći? Jasno je. Treba se solidarizirati sa građanima. IDS će se solidarizirati, međutim ja tvrdim da problem u ovome trenutku ove države nije u tih minus 10% ili minus 6% ili sutradan minus 20 ili 12%, nego temeljni problem ove države je u tome tko nas je do ovoga doveo. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Boris Matković, izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kajin je od jutros već po tko zna koji put ponavlja jednu te istu rečenicu, kao ministar je rekao da neće biti za plaće. To je njegova tvrdnja koju ja u svakom slučaju ja želim pobiti, jer on je tu nadodao još i dakle javnom sektoru i umirovljenicima. Pa bih kazao da je kolega Kajin to zapravo izvukao iz konteksta ako je pratio sinoć “Otvoreno“, pratio dakle ovo sve isto što se odvija u razgovoru sa sindikatima. Naime, ministar je rekao da se to odnosi kolega Kajin na ono povećanje od 6%, dakle i na ustrajavanje na njima. Prema tome, to bi bila istina, a ne ovo što ste vi kazali. Dakle, ne treba prenositi to na način na koji vi prenosite, jer vi zapravo sijete paniku, a ne oni koje vi ovdje prozivate. Ali to vama nije ništa neobično. To je uostalom vama

Pa netočno je da je Vlada Republike Hrvatske uzročnik ove krize. Izgleda kolega Kajin niti ima satelitsku televiziju, niti prati medije, niti zna što se događa izvan Hrvatske i u svijetu. Kolega Kajin, kriza je krenula iz Sjedinjenih Američkih Država, prije svega u financijskim institucijama. Republika Hrvatska nije dala kune iz svog državnog proračuna za banke recimo kao što je to napravila Švicarska od koje je UBS jedna od najjačih svjetskih banaka tražila šezdesetak milijardi eura da bi spasila ono što se spasiti da. Mi nismo dali ni kune. Ja vam mogu reći da sam čuo recimo da je u Istri kad je došao IDS da je počela financijska kriza. Možemo i tako razgovarati kolega Kajin, ali sasvim sigurno da tome nije tako i jednako kao što nije istina da je Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske uzročnik ove krize u svijetu. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjeniče. Dakle, u saborskoj proceduri nalaze se dva prijedloga zakona kojima se predlaže smanjenje plaća predsjedniku Vlade, ministrima i ostalim državnim dužnosnicima. Jedan je SDP-ov, drugi je Vladin. Međutim, iznenađuje što se o ovome pitanju u javnosti govori već nekoliko mjeseci, a Vlada je tek sad reagirala, čini mi se ponukana koliko komentarima javnosti, toliko i samim prijedlogom SDP-a. Da se razumijemo, ovo o čemu govorimo, dakle smanjenje plaća premijeru, ministrima i ostalim državnim dužnosnicima nije, ne može biti niti se smije nazivati nikakvom antirecesijskom mjerom. Jer financijski efekt od ovih manevara definitivno neće bitno utjecati na gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj. Ali je on na simboličnoj razini vrlo važan signal, jer govori o solidarnosti onih koji nerijetko zaboravljaju da njihova plaća ide iz plaća i džepova tzv. običnih građana. Sve je češće upravo to, dakle da premijer, ministri i ostali državni dužnosnici zaboravljaju od kud dolazi njihova plaća, pa se tako prema tim ljudima i odnose. Ali ako već oni zaboravljaju građani neće zaboraviti. Građani vrlo dobro znaju kad dobiju što bi rekli Dalmatinci svakoga prvoga ili svakoga petnaestoga, ovisi koja sreća ih prati, koliko na toj bušti fali novca jer je otišlo u džepove predsjednika Vlade, premijera dakle, ministara i ostalih državnih dužnosnika. Ja se neću sramiti činjenice da predsjednik Vlade, ministri i svi drugi državni dužnosnici uključujući i vas gospodine Matušiću doista primaju plaću iz sredstava. Vi se obraćate meni, to je problem. Gospodine potpredsjedniče, možete li dovesti u red. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Mogu ako vi vodite raspravu i molim vas nije

ovdje u Saboru, zastupnike i zastupnice, da se suzdrže komentara iz klupe. Hvala lijepa, idemo dalje. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Hvala vama gospodine potpredsjedniče. Žao mi je što ne razumijete metaforu da svaki put kad dobijemo plaću, ta plaća ode u naš džep. Ja ne znam kud vi sa svojom plaćom idete. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite, metafora, ovo što ste vi rekli nije metafora. Izvolite dalje. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** U zadnje vrijeme inače imam problema sa književnim i stilskim figurama kad je posrijedi komunikacija sa kolegama iz HDZ-a, ali dobro, ja mislim da to ipak nije moj problem. Dva smo mjeseca slušali obrazloženja što predsjednika Vlade, što potpredsjednice Kosor da je nemoguće pristupiti smanjenju plaća predsjednika Vlade, ministara i drugih državnih dužnosnika, uključujući i saborske zastupnike zbog toga što je to područje usko svezano jednim propisom koji ne omogućuje promjenu osnovice. A evo, sad se odjednom pokazalo da to nije tako. Dakle, da je to moguće napraviti, da čak ima više tehnologija kojima se to može postići. Jednu predlaže SDP, drugu, evo sad je smislila i Vlada. SDP predlaže da se to riješi posebnim zakonom i to na način da se utvrdi osnovica eksplicite navedena u zakonu na razini koja je funkcionirala od 2008. godine, što znači da bi onda Parlament dakle na svome zasjedanju svake godine ili svake druge godine ili češće ili rjeđe utvrđivao zapravo eksplicitnu osnovicu za sve državne dužnosnike. Vlada predlaže nešto drugo. Ona predlaže da se dakle razdvoji sustav određivanja plaća javnim službenicima od javnih dužnosnika, dakle priznaje da je to moguće, ali predlaže da ubuduće odluku o tome kolika će biti osnovica donosi ona. Dakle, dvije su stvari ovdje vrlo važne. Prva je da se ne radi o nikakvoj antirecesijskoj mjeri, već obvezi svakoga javnoga dužnosnika da shvati da njegova plaća ide iz plaća građana i da se radi o solidarnosti koja je moralna kategorija u ovome slučaju i naša moralna obveza, ali ne smijemo pristati na demagogiju da time mi zapravo dijelimo sudbinu naroda. Pa ne može se dijeliti sudbina naroda koji ima 4 ili 5 tisuća kuna s pozicije kad imate 15 ili 18, to nije dijeljenje sudbine naroda, nego je naprosto solidarnost jer govoreći u recimo turopoljskim okvirima, nije svejedno kad se ova praksa primjenjuje na učiteljici škole u Vukovini i na ministra financija. I drugo, to je dakle princip da se razdvoje kruške od jabuka, da se razdvoje javni službenici od javnih dužnosnika i da se to utvrdi propisima na način koji nas neće činiti taocima, niti političkih igara, niti pojedinih javnih rasprava koje se katkad lansiraju da bi se i dezavuiralo u toj košari baš sva jaja, a ne samo trula. Tako da će HNS podržati ova dva načela, dakle apsolutne solidarnosti svih državnih dužnosnika, prije svega premijera, ministara pa i svih nas ostalih i također odvajanje ovih dvaju sustava, iako nam je Vlada mjesecima tvrdila da to nije moguće. Evo, sad vidimo da Vlada katkad griješi, vjerovali ili ne, katkad je i u zabludi pa mjesecima vjeruje jedno, onda dođe do drugoga saznanja, ali recimo da je to pozitivan trend. Bio bi loš trend da je drugačije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo 3 ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Samo radi javnosti ispravljam netočan navod jer inače kolegu uopće nepotrebno ispravljati. Ali kaže kolega, Vlada do sada ništa nije napravila, ovo je prvi potez Vlade koji je napravila u smislu antirecesijskih mjera. Pa samo ću ponoviti jednu činjenicu koja je izuzetno važna, tiče se banaka, tiče se povjerenja u banke. Upravo potez Vlade da se poveća osigurani dio koji država jamči u bankama sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna je učvrstio povjerenje hrvatskih građana u hrvatske banke i na taj način se nije dogodilo ono što se negdje u nekim drugim zemljama dogodilo i kao generator krize, i kao generator krize, kao jedan od generatora krize. Gospodine potpredsjedniče, također ispravljam netočan navod gospodina zastupnika u dijelu gdje kaže da premijer zaboravlja od kud dolazi novac za njegovu plaću pa je to potkrijepio potpuno neprimjerenim opisom da novac za plaću premijera je oduzet iz bušte, kako je on to nazvao, onih koji dobivaju malu plaću i da plaća ide iz plaća građana. Plaća ide iz poreznih davanja građana, ovo je bila čista demagogija i manipulacija jezičnim figurama i metaforama, kao što ste vi to kazali. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, ne bi vjerovali, Damir Kajin. Izvolite zastupniče. Dobro, evo sada ni ovo nećete možda vjerovati. Ja ne mislim da je recimo plaća premijera koji u ovom trenutku negdje 23 tisuće kuna velika plaća. To je ekvivalent od 3 tisuće eura i vis a vis svakog koji obnaša poziciju vis a vis položaja posla, angažmana itd., to nije velika plaća. Ja ne mislim da je velika plaća ni ministra koji zarađuju 2 500, 2 700 eura. Da li smo mi s druge strane dužni se solidarizirati s građanima? Da. Da li dijelimo sudbinu naroda? E oko toga želim replicirati, odnosno ispravljati krivi navod. I da i ne. Nije isto gospodo da li je netko, recimo dobio stan od 100 kvadratnih metara tamo '92. i otkupio ga za 7, 8 tisuća eura ili niste dobili ništa. Ja tvrdim da onaj tko je recimo imao tu sreću i dobio taj društveni stan '92. godine i otkupio ga za 8 ili 9 tisuća eura ili onda maraka, to je daleko više od onoga i taj je u daleko boljoj poziciji, pa makar imao 6, 7 tisuća kuna od ovoga tko

U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. kluba SDP-a uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Zvonimir Mršić, uvaženi zastupniče, imate riječ u ime kluba SDP-a. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege. Doista, današnja rasprava o smanjivanju plaća ima više politički karakter i karakter da li doista razumijemo kakva je situacija kod građana, da li smo spremni pogledati što se zbiva trenutno u Hrvatskoj, kakvo je stanje na plaćanju i neplaćanju u Hrvatskoj, kakvo je stanje sa zaposlenošću ili nezaposlenošću. Mi danas ovdje razgovaramo o tome da li ćemo dakle smanjiti plaće 6 ili 10% državnim dužnosnicima. Ali danas u ovom trenutku ponovno u Hrvatskoj izuzetno veliki broj građana ne prima plaću, ne prima plaću zato što njihovi poslodavci iako bi željeli isplatiti plaću za to nemaju mogućnosti. Nemaju mogućnosti zato što je ponovno pokrenut veliki nelikvidni ciklus a nelikvidni ciklus je pokrenut zato što prije svega država ne izvršava svoje obaveze. Prije jedno mjesec dana Hrvatske ceste i Hrvatske auto-ceste su se zadužile sa po 80 milijuna eura kredita kod Zagrebačke banke. Na takav način su ukupni kapacitet kreditnog potencijala koje Zagrebačka banka ima za poduzetništvo gotovo iscrpile i danas svi, i danas. Imate pločice na kojima piše ispravak netočnog navoda. I danas kada se poduzetnik obrati Zagrebačkoj banci da bi dobio kredit za tekuću likvidnost u Zagrebačkoj banci mu kažu da ne može doći na red prije 1. srpnja. Dakle, on ne može danas isplatiti plaću zato što mu je primjerice država dužna, iako bi želio ima izvršene radove, ima ispostavljene fakture, platio je državi porez na dodanu vrijednost ali ne može isplatiti plaću zato što mu država nije platila. Obrati se banci da bi mogao dobiti kredit, međutim ne može dobiti niti kredit zato što je država ili neka od državnih poduzeća su uzeli taj novac koji bi uzelo to privatno poduzeće da isplati plaću. Što se događa sada? Radnici ostaju bez svoje plaće, lokalna samouprava ostaje bez svojih poreza jer država mudra je naplatila PDV, država se ne odriče svog PDV-a, ona je rekla da se PDV plaća po ispostavljenoj fakturi. Ali porez na dohodak se naplaćuje prema isplaćenoj plaći, i kada se plaća ne isplati država onda ne kaže da će ona umjesto neisplaćene plaće platiti porez na dohodak u lokalnu samoupravu nego se mora čekati da ta plaća bude naplaćena. Mi danas dakle razgovaramo ovdje između 6 i 10%. I jedno i drugo je premalo ako s druge strane imamo situaciju da doista ljudi su pošteno odradili cijeli svoj radni mjesec a danas ne mogu zaslužiti, ne mogu Danas je doista pomalo i nemoralno od nas licitirati s time da li je to 6, da li je to 10% jer sve je premalo tako dugo dok mi nećemo biti u stanju kao zastupnici i parlament a Vlada kao izvršno tijelo ili najodgovornija za upravljanje ovom državom osigurati naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj. I po meni tako dugo dok premijer i ministri a prije svega ministar financija ne osigura da računi u Hrvatskoj budu plaćeni u roku od 60 dana ne bi trebao dobiti uopće plaću. E kada on osigura da novčani tijek u Hrvatskoj bude onakav kakav treba biti da bi poslodavci mogli funkcionirati, da bi se mogli plaćati porezi, da bi se mogli isplaćivati plaće, porezi i doprinosi, tek tada je ministar financija zaslužio plaću, tek tada je premijer zaslužio plaću. Premijer nije zaslužio plaću ako plaća državnoj upravi ovaj mjesec kasni više od deset dana. Kažu kasnile su plaće zastupnicima. Mi ćemo se nekako snaći, imamo velike plaće. Ali plaća ovaj mjesec deset dana kasnila je ljudima koji rade u kuhinji, vozačima, ljudima koji rate na porti ovdje, tajnicama, brojnim drugim ljudima koji rade ovdje u Saboru. Kasnila je plaća učiteljima, kasnila je plaća medicinskim sestrama i liječnicima, kasnila je plaća željezničarima. Svima njima je kasnila plaća deset dana. Prijepodne smo razgovarali o tome da treba odgoditi tu naplatu kredita zbog toga što je netko ostao bez posla. Da li je netko razmišljao u Ministarstvu financija ili u Vladi koliko će naši građani kojima je kasnila plaća korisnicima državnog proračuna platiti zateznu kamatu zato što nisu mogli platiti anuitet jer im je kasnila plaća deset dana. Tko je za to odgovoran? Da li je taj dobio plaću? Da li je zaslužio plaću? Da li je ministar financija i premijer su zaslužili plaću u trenutku kada nisu osigurali da se isplaćuje plaća redovno i na vrijeme. Oni nisu osigurali da se isplati plaća velikom broju korisnika državnog proračuna a ne radi se dakle, ponavljam, ne radi se samo o državnoj upravi, radi se o velikom broju ljudi koji primaju plaću iz državnog proračuna. Ti ljudi nisu mogli platiti kredit, ti ljudi nisu mogli platiti komunalije, ti ljudi nisu mogli kupiti nešto za sebe, za svoju obitelj, nisu mogli platiti dječji vrtić. Zar ne vidite koji je to ciklus nelikvidnosti pokrenut u Republici Hrvatskoj? Koji je to ciklus nelikvidnosti ako za svakog drugog ili svakog trećeg zaposlenog u Hrvatskoj kasni plaća deset dana? A ministar kaže da bi si on smanjio samo 10% plaću. Pa zašto on prima uopće plaću ako mu ono za što je a to je da osigura stabilne prihode državi i isplatu plaća ne osigura u Hrvatskoj. Prema tome, doista mislim da bi raspravu trebali okrenuti na priču o tome da li smo mi u stanju za bilo koju plaću osigurati ono što građani od nas očekuju a to je prije svega da država uredno i na vrijeme izvršava svoje obaveze. Jer, ukoliko država ne izvršava uredno i na vrijeme svoje obaveze tada će svi ostali kasniti sa svim svojim obavezama i tada nastaju ovi veliki problemi koje trenutno imamo u Hrvatskoj i u platnom prometu i u svakom drugom prometu a prije svega imamo problem kod građana. Ja sam uvjeren da trećina onih koji su danas otpušteni su otpušteni ili kojima nestaje radno mjesto su otpušteni i iz tog razloga što nisu poslodavci ili poslodavci njihovih poslodavaca imaju problem sa poslovanjem sa državom. A onda ministarstvo, odnosno predsjedništvo HDZ-a licitira i kaže ma nije dosta 6% što je predložio HDZ, evo mi ćemo 10% smanjiti nama plaću. Pa ćemo tak umjesto da primamo 21 primati 19 i 500. a danas od jutros do sada nekoliko desetaka u Hrvatskoj već ostalo bez posla. i ponovno se vraćamo na priču uopće isplate plaće u Hrvatskoj, da li je točno ili netočno da je ministar financija rekao da je dobra vijest u Hrvatskoj kada kažete da kasni plaća, a da je loša vijest kada kažete da plaća uopće neće biti. To nije daleko od istine. Jer već je danas u ovoj sabornici bilo rečeno koliko skupno je isplata plaća iz državnog proračuna. Za ovaj mjesec to vam je bilo izdavanje trezorskih zapisa po cijeni od 7,75% i uz diskont od 4%. Nešto je izdano na 6 mjeseci, nešto je izdano na ročnost od godinu dana što znači da ta plaća košta porezne obveznike negdje između 12 i 14%. A mi danas vodimo raspravu o tome da li treba otkazati kolektivni ugovor i da li treba smanjiti plaće korisnicima državnog proračuna za 6%. Pa i kada se smanji to, a činjenica da će Vlada ići na jednostrano otkazivanje kolektivnog ugovora i kada se smanji plaća za 6%, ponovno će biti problem ministru financija naći tih preostalih 94% plaće za isplatu korisnicima državnog proračuna. I na tih 94% će ministar financija plaćati više od 10% godišnje kamate da bi to isplatio. I umjesto da osiguramo normalno funkcioniranje novčanog toka u Hrvatskoj i ušparamo na kamatama koje plaćamo za pribavljanje novca za isplatu plaća, mi sada tražimo da ponovno štedimo na ljudima koji pošteno obavljaju svoj posao, a neće nam biti uopće bitno po kojoj cijeni ili bit će nam bitno ali budući da je kreditni rejting na domaće plasmane pao u kunama, dakle bit će to još skuplje i skuplje. Mi ćemo puno više dakle davati za te za kamate i za prinose po tim kreditima nego što i za trošak kredita nego što u stvari povećanje i je. I danas je skuplji novac za plaće ministra, premijera, predsjednika, saborskih zastupnika, korisnika državnog proračuna, nego što je i jedan od ovih prijedloga za smanjivanje plaće. i jedan od ovih prijedloga za smanjivanje plaće. I kada si smanjimo plaće, to će biti još uvijek skuplje za državni proračun i za građane Republike Hrvatske nego da novac za naše plaće isplaćujemo, da prikupljamo pa onda i plaće isplaćujemo iz tekućeg prihoda državnog proračuna. I umjesto da lomimo koplja i trošimo vrijeme oko toga da li je to 6 ili 10%, mi bismo trebali uprti sve svoje potencijale da vidimo kako, da stvorimo novu vrijednost kako da povećamo prihode državnog, gradskih, općinskih i županijskih proračuna i da ne budemo u situaciji da se ne moramo zaduživati. Jer nije problem, znate i kada dođete kod običnog građanina i kažete problem je sa tisuća kuna, to je njemu ogromni problem. Kada kažete da je sa 100 tisuća kuna problem, to je već nešto strašno veliko. Kada mu kažete da je problem od 100 milijuna kuna, on to ne može niti percipirati. A danas je problem državnog proračuna 10,5, 11 milijardi. Mi dakle ne govorimo o nečemu što je uopće moguće sagledati, što je moguće u ovom trenutku ispercipirati. I mi danas raspravljamo o tome da li je 6 ili 10, umjesto da dosita upremo sve svoje potencijale i da konačno Hrvatski sabora raspravlja ono što je bitno, a to je dakle plan izlaska iz ove krize. Ali hrvatski Parlament je vjerojatno jedni Parlament u Europi koji o tome nije raspravljao. I koji je raspravljao jedino isključivo o prijedlozima oporbe kako izaći iz krize, jer Vlada još do dana današnjeg nije uputila niti jedan prijedlog u Hrvatski sabor o suvisli prijedlog, nijedan prijedlog, jer ovo o smanjenju plaće nije anatirecesijski zakon nego jedan čisto onako zakon, ne. nije uputila nijedan zakon, nijedan prijedlog kako da se iz ove krize izvučemo. Da ako ništa drugo građanima kažemo O.k. teško je, ali ako to, to i to napravimo, onda imamo šanse izvući se iz ove krize i onda garantiramo da će ne znam za 6 mjeseci, za godinu, za dvije godine nam biti puno bolje. Na žalost mi imamo samo raspravu o oporbenim zakonima, imamo samo raspravu o prijedlogu predsjedništva HDZ-a da li je 6% dovoljno smanjivanje plaća ili nije, da li je potrebno 10% smanjiti plaće. Ali ja mislim da prije svega Vlada Vlada i ministri ujutro pogledaju da li su uopće zaslužili plaću i u kojem trenutku i u kojem iznosu imaju pravo isplatiti uopće plaću. Naravno da će klub SDP-a podržati i spreman je razgovarati i usuglasiti iznos smanjivanja plaće, ali smo prije i iznad svega i više za to da vidimo kako izvući državu iz krize. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ispravo bih jedan navod uvaženog zastupnika Mršića koji kao i obično obmanjuje javnost i to je nekoliko puta i gotovo 5 minuta pričao da plaće su kasnile 10 dana u, pa kaže liječnicima i medicinskim sestrama. Pa ja moram reći da ako Zakon o plaćama do 15. se isplaćuju. Sve klinike u Hrvatskoj su dobile plaću 16. jer je 15. bila nedjelja, a županijske bolnice 17. ako je to vama 10 dana, zaista matematika nije dobra. Ako vi u vašem gradu vodite računa samo o plaćama, onda ste isplatili vjerojatno prvog. Oni koji se odgovorno ponašaju mogli ste vidjeti da u godini dana dug bolnica nije povećan ni jedne lipe, nego je smanjen za milijardu kuna. znači vodi se računa racionalno, ali se isplaćuju plaće na vrijeme. Ne možete reći da kasne 10 dana. To je ispravak netočnog navoda. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnoga navoda, uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. uvaženi kolega Mršić je prava istina da je kolektivni ugovor potpisan kada je bruto društveni proizvod rastao gotovo 6% i bilo je logično da i plaće u javnom sektoru državnih službenika i namještenika rastu 6% Kada se predviđa pad i čak minus 2% onda nema države na svijetu koja bi problematizirala rast plaća 6% a to je zapisano i u onom, dakle, u tom kolektivnom ugovoru kada i kada se mogu dizati plaće u javnom sektoru. Dakle, bilo bi jako dobro, da kažete kako vi to u vašem gradu Koprivnici dijelite solidarno kakve su plaće vas kao gradonačelnika i

a to je da sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održati će se sutra 19. ožujka u 8,30 u dvorani Eugena Kvaternika, drugi kat, 233. soba. I jedna zamolba zastupnicama i zastupnicima. Nisam do sada opominjao oko toga da se ne držimo teme, odnosno dnevnog reda, pa bih vas molio da u svojim raspravama se držite teme koja je na dnevnom redu. Hvala lijepa na razumijevanju. A sada je na redu u ime Kluba zastupnika HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. U neku ruku ili u prvi mah, ova mi se rasprava čini poput one rasprave od neki dan kada smo raspravljali o smanjenju cestarine za motocikle i motore, tako je. SDP je predložio smanjenje tada od 50%, a HDZ da bude to 60% od dosadašnje cijene. I onda smo se također raspravljali slično na ovaj način a zapravo srž problema nije tih 6 ili 10% kako je rekao prethodni moj govornik prije mene, nego je sasvim nešto drugo. Tako isto i za ove motocikle, smanjenje od 50 ili 60%. ja sam osobno bio državni namještenik, radio sam u bolnici kao kirurg i onda sam postao državni dužnosnik, kao saborski zastupnik. Tamo smo pomalo izgubili možda zahvaljujući sami sebi, ali i djelovanjem nekih drugih, pa dosta i medija, kažu da su liječnici ili doktori sami krivi za pad za pad ugleda, za gubitak dostojanstva, i svedeni smo na jednu tako da kažem skupinu, ovako pomalo nepoželjnu, pogotovo kada mediji na naslovnici napišu ubojice u bijelom ili Slična medijska hajka i isti pad digniteta je i u ovom mom drugom poslu. Svjedoci smo medijske harange protiv Sabora i saborskih zastupnika počevši od visine plaća, pa onda i neznanja u smislu posjedovanja kartica. A onda onaj famozni parking i parkiranje kao da nitko nema slobodan parking od novinara pa na dalje pred Hrvatskom televizijom, pa od silnih ručkova itd., što sve nemaju kao saborski zastupnici. I eto dostojanstvo Sabora također je i saborskih zastupnika također je u jednome padu. svjedok sam i jednog i drugog, da i na jednom i drugom poslu kao državni namještenik i državni dužnosnik, na meni se primjenjuje …/Govornik svi specijalisti bez obzira na težinu posla i uvjete posla itd., uglavnom imaju plaću istu i ovdje kod nas u Saboru isto tako. Bez obzira na to je li netko bio u godinu i tri mjeseca koliko je Sabor konstituiran dva mjeseca tri puta ovdje, po pola sata ili bio svakodnevno ovdje, koliko je aktivan u ovome nitko ne mjeri. Koliko doprinosi saborskim raspravama i svemu ovome što čini rast saborskog zastupnika. Po kojim to mjerilima se određuje dakle, ta, zbog čega uravnilovka, ja ne znam. Tako isto je bilo i kada sam bio državni namještenik. Taj državni namještenik ili liječnik on je imao kao početnik plaću dva puta manju nego početnik sudac u općinskom sudu. Kolege znaju. Ovdje govorimo upravo o plaćama državnih dužnosnika. Nitko ne govori koliko dužnosnika ima na lokalnom nivou, kažu oko 10 kojih ne spominje. Ima dužnosnika …/Govornik se ne razumije./… koji imaju plaću veću nego li potpredsjednik i predsjednik Sabora. Hoće li samo štediti država ili će štediti lokalne, jesu li oni dio države? Jesu li oni dio države ove? Jesu li oni izolirani potpuno? Neosjetljivi? Ja to ne plediram zato što me dira posebno ovo smanjenje predviđeno, bilo 6, bilo 10%. I kada bi trebalo, i kada bih ja znao da će odricanje od cijele plaće popraviti situaciju u državi, odrekli bi se toga. Puno smo se toga odrekli i '91. godine i '92. kada je trebalo, prema tome nije ni ovo ništa posebno strašno. Ali htio bih znati, a imam nepovjerenje, moram to reći, imam i zbog velikog broja nevjerodostojnih izjava i radnji koje su poduzete od strane Vlade kamo će ići ta ušteda, u kojem smjeru, tko raspolaže sa tom uštedom. Hoćemo li pomoći promjeni, hoćemo li pomoći borbi protiv recesije i krize u državi ili će to opet otići nekakve kamione, ili Brodosplit ili ne znam ni ja kamo. Dakle, izražavam nepovjerenje ušteđenog novca. Nemam vjere, radije bih osobno dao od tih 10% nekakvoj ustanovi ili bilo kome je to potrebno, specijalnoj školi. Nekakvom ustanovi za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju koji muku muče sa sredstvima. Spreman sam na to, spreman sam se odreći i više od 10% za takve svrhe.

toga smatram da je ova rasprava i ovo nekakvo, nekakav virtualni konflikt između 6% i 10% zapravo irelevantan i da pogotovo kada ovdje u članku koji predlaže, dakle kojega predlaže da će o tome odlučivati, dakle posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske propisat će se osnovica za obračun plaća. To znači da Vlada Republike Hrvatske zapravo određuje Saboru Republike Hrvatske u bilo kojem momentu da može raditi što god hoće. Hoće 10, kasnije 10, 20. Koliko god hoće posto smanjenja. Eto, govorio sam o dostojanstvu Hrvatskog sabora i saborskih zastupnika, samim ovim prijedlogom sve je jasno rečeno. Dakle, u ovom stavku u kojem piše polazeći od toga da zakon itd. plaća državnih dužnosnika određuje se posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske. I vidite, kada je sklapan kolektivni ugovor, odnosno kada je potpisivan kolektivni ugovor prije nove godine, o tome kako će svi državni službenici, namještenici, dužnosnici imati povećanje plaće od 6% ja sam se jako čudio tome. Vrlo sam se čudio pogotovo sindikatima, jer gledajte 6% na plaću od 30000 kn je 1800 kuna. 6% na plaću od 5000 kn ili 4000, hajmo 4 je samo 240 kn. Dakle, razlika u materijalnim primanjima, u plaćama je zapravo raste. Raste u korist onih koji imaju veći koeficijent i sindikat je na to pristao i potpisao takav ugovor. Vlada je na to pristala i sada evo nas idemo što bi rekao u zürick, dakle raskidanje toga ugovora najvjerojatnije jednostrano od strane Vlade i 6% se briše. Pojela maca, nema više! Još jedanput naglašavam kako je potpisala ona uopće taj ugovor kažem ako se uzmu koeficijenti i taj iznos linearni iznos u postotku od 6%, pa onda kažem plaća od nekih 20000 kuna je povećanje 1200, a za 4000 kuna samo 240 kn čime smo povećali jaz i razliku u primanjima između dužnosnika i službenika. Kako to nikome nije tada palo na pamet ja ne znam, ali evo kad se analizira zaista je tome tako. U svakom slučaju HDSSB kao stranka koja je odgovorna i svojim biračima i Hrvatskom narodu i građanima će pristati u razgovoru i dogovoru, u raspravama na bilo koji prijedlog u svezi ovoga. Jer kažem, ovdje ovdje se radi samo o državnim dužnosnicima, a evo u pregovorima Vlade i sindikata je ostavljeno da se dogovore oko tih nesretnih 6% koji su dogovoreni prije nove godine. Još nešto sam htio reći, da netko je ovdje govorio o tome da, mislim Kajin, o tome da saborski zastupnici zaista ne smiju biti članovi upravnih vijeća, ili mogu biti ali bez nagrade i bez naknade. Dakle, njihova jedina djelatnost je rad u Saboru i ta plaća. Istina Bog, nije malena u odnosu, ili nije malena u iznosu u odnosu na ostale u državi Hrvatskoj. Ali moramo reći ovdje da mnogi državni dužnosnici pogotovo iz izvršne ili poglavito iz izvršne vlasti imaju nagrade ili naknade u nadzornim odborima, u upravnim vijećima i još na niz drugih mjesta tako da trebamo gledati i iz tog aspekta. Nadalje, govorimo o ustanovama iz, dakle u vlasništvu države, dakle Hrvatska elektro, gospodarstvo Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska željeznica. Zar je zaista moguće da i dakle upravljački timovi u tim državnim ustanovama imaju bitno drugačije plaće. Dakle, bitno drugačije ne znam koeficijente ili što ili svi imaju menadžerske ugovore. I tko je to uopće dopustio od članova Vlade i od saborskih zastupnika, a radi se o desetinama tisuća kuna. Evo, nemam ništa protiv toga da, ne samo da ništa nego sam za, da učinimo po našem dogovoru. Dakle, smanjenje plaća državnim dužnosnicima bez obzira na iznos koji se ovdje dogovorimo i koji odredimo. Ali kažem, razmislimo malo da novci nisu samo kod državnih dužnosnika i plaće, negoli i na lokalnom nivou gradonačelnika, župana, načelnika itd. A vjerujem, morate mi vjerovati, a da ne govorim pojedinačno jer ima gradonačelnika koji imaju veće plaće od predsjednika Vlade. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. U ime Vlade i predlagatelja zakona pod rednim brojem 9. državni tajnik uvaženi Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. moram reagirati na iznesenu tvrdnju da saborski zastupnici nemaju nikakvih prihoda osim plaće, a da dužnosnici u izvršnoj plaći primaju razne naknade i u upravnim vijećima, nadzornim odborima to nije točno. Državni dužnosnici nemaju pravo na naknadu zbog članstva u nadzornim odborima i upravnim vijećima i nemaju nikakve naknade osim I u uvodu sam odmah rekao da nema, Vlada ne određuje plaću. Vlada je određivala osnovicu kao što je to radila od donošenja Zakona o državnim službenicima 2001. godine svake godine. Ukoliko nije kolektivnim ugovorom to bilo dogovoreno onda bi Vlada odredila osnovicu za plaću. Međutim, Vlada je u 2 navrata postigla kao rezultat socijalnog dijaloga zaključivanje dugogodišnjih kolektivnih ugovora zaključili kolektivni ugovor koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 93/08, a primjenjuje se od 31. srpnja 2008., četverogodišnji kolektivni ugovor zaključili kojim se službenicima jamčio rast plaća. Dakle, govorimo o vremenu prije ekonomske krize kada je bruto društveni proizvod rastao po visokoj stopi, kad su državni prihodi rasli i mi smo vodeći računa o državnim službenicima i javnim službenicima, dakle svim korisnicima državnog proračuna jamčili rast plaća, a Vlada je prije kraja prošle godine reagirajući na situaciju u javnim financijama tražila promjenu kolektivnog ugovora i počela počela ponovni dijalog sa socijalnim partnerima. Sindikati tada nisu pristali, zbog toga je Vlada odlučila poštivati kolektivni ugovor i digla plaću 6% upravo zato da bi poštivala ono što je potpisala. ekonomska situacija kakva je, mi nastavljamo socijalni dijalog i očekujemo da će i državni i javni službenici biti odgovorni u

niste uopće demantirali ono što sam ja rekao. Dakle, ja bih vas priupitao konkretno. A tko je to u Nadzornom odboru Croatia osiguranja? Saborski zastupnici ili članovi Vlade? Tko je u Nadzornom odboru Hrvatskog fonda za privatizaciju? Saborski zastupnici ili članovi Vlade? Dakle, o tome sam govorio. Nema saborskih zastupnika gospodine državni tajniče. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Nema naknadu ni saborski zastupnik, ni član Vlade. ni član Vlade. Ni jedan ni drugi. Zahvaljujem. I u ime predlagača kluba SDP-a, uvažena zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica Doma. Izvolite, Hvala lijepo. Evo, nakon okončanja ovog kruga rasprave u ime klubova, želim se zahvaliti na svim raspravama, ali isto tako i na iznesenim prijedlozima koji u određenom smislu znače proširenje ovog našeg prijedloga. I doista mogu u ime kluba, odnosno u ime predlagatelja reći da je gesta koju sam ja između ostalog nazvala gestom čuvanja kredibiliteta onih koji odlučuju na političkoj razini i njihove solidarizacije sa problemima ostalih društvenih skupina u Hrvatskoj s kojima se srećemo i mi oni, a odnosi se na gospodarsku krizu da se treba jednako tako odnositi i na razine lokalnih vlasti, na razini onih koji odlučuju o javnim sredstvima, a to čine na razini općina, gradova ili županija. To je apsolutno prijedlog koji je sukladan ideji i intenciji onoga što smo mi kao predlagači kao predlagači i htjeli postići. Dijeliti sudbinu, solidarizirati se sa usponima i padovima onih koji pune, kako državni, tako i lokalne, odnosno županijske proračune. Ono s čim se u ime predlagatelja, a odnosi se na prethodnu raspravu ne želim solidarizirati ili usuglasiti, to je miješanje ili pokušaj miješanja ili povlačenja određenih usporedbi sa pregovorima Vlade, sa sindikatima kao socijalnim partnerima, mi naprosto mislimo da su to dva potpuno odvojena područja. Jedno je područje odlučivanja o plaćama onih koji svoje plaće ostvaruju iz a drugo je pregovaranje o također o plaćama onih koji se ostvaruju iz proračuna, ali koje svakako ne spadaju u dužnosnike, nego spadaju u područje pregovora socijalnih partnera. Mi mislimo da bi, ako već govorimo o socijalnom partnerstvu, da bi ti socijalni partneri trebali voditi računa o stanju gospodarstva i da se plaće i jednih i drugih po različitim kriterijima, ali na određeni način trebaju vezati uz kretanje gospodarstva kretanje gospodarstva i rast plaća u gospodarstvu. Što se tiče našeg stava i ostajemo pri onome da ono što vrijedi za službenike i namještenike, a to je nekakav automatizam i komparacija tog rasta plaća u gospodarstvu ne mora uvijek i isključivo vrijediti za dužnosničke plaće i mislimo da tu treba biti izuzetak. Jednako tako ne možemo podržati i složiti se sa tezom da Vlada odlučuje o svim dužnosničkim plaćama, pa tako i plaćama saborskih saborskih zastupnika, ali ne zbog toga što mislimo da trebamo biti tašti zastupnici ili da trebamo vježbati svoje nekakve ustavne pozicije i prava na Vladi Republike Hrvatske, nego zato što to naprosto nije dobar način. Mislimo da se u normalnim uvjetima i normalnim vremenima kad govorimo o standardnom zakonu te plaće trebaju vezati uz egzaktne kriterije, uz nikakve nikakve odluke niti Vlade i Sabora. To je naprosto iritantno, to izaziva nezadovoljstvo široke javnosti, potpuno nepotrebno nezadovoljstvo. Kriteriji moraju biti jasni i kad su u pitanju plaće dužnosnika i kad su u pitanju plaće službenika i namještenika, onih koji ih ostvaruju iz proračuna, ali svakako da mi kao dužnosnici na najvišoj razini ipak trebamo pokazati određenu sklonost i višu razinu solidarizacije sa stanjem u društvu. Zahvaljujem. Prije prelaska na raspravu pojedinačnu, želim vas izvijestiti da je u 16, 23 sati isteklo vrijeme za pojedinačnu raspravu. Prvi u pojedinačnoj raspravi je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o plaćama dužnosnika, tema je uvijek interesantna i mediji su uvijek i javnost zainteresirani za temu zbog toga što dužnosnici u ovoj zemlji odlučuju o tome na koji način će Hrvatska živjeti i kakva će biti situacija u Hrvatskoj i najodgovorniji su za ono kako svaki dan hrvatski čovjek živi. I onda kada imate rezultate krajem protekle godine negativnog znači zadnjeg kvartala gospodarskog rasta, kada imate rezultate da smo po kupovnoj moći 30. od 41 zemlje koja je anketirana u Europi, kada 44% anketiranih kućanstava ima lošije financijsko stanje u odnosu na prijašnje i kada još čitav niz gospodarskih pokazatelja govori o tome da se u Hrvatskoj živi lošije nego što se živjelo godinu dana ranije, normalno da izaziva u najmanju ruku nelagodu kada krajem 1. mjeseca, početkom 2. mjeseca javnost shvati da uz povećanje plaća državnih službenika 6% su išle gore plaće i državnih dužnosnika kao da je to identično i kao da na kraju krajeva sindikat kada je pregovarao sa Vladom oko državnih službenika kao da je razmišljao i o državnim dužnosnicima. I naravno, te plaće su rasle u prosjeku državnim dužnosnicima tisuću kuna a onim ljudima koji rade u državnoj službi možda 200, 300 kuna. I normalno da to izaziva jednu nelagodu, jedan jedan osjećaj nepravde koji normalno da te službenike muči. Ono šta bi ja rekao i dobro je da se ova rasprava i objedinila ali na kraju krajeva i Klub zastupnika SDP-a i SDP je uputio u proceduru zakon kojim bi se anulirala ta povišica iz 1. mjeseca ove godine a dobro je da je na osnovu tog zakona reagirala i Vlada Republike Hrvatske uvidjevši koja nepravda je učinjena. A zašto su i najčešće se spominju i zastupnici kao ti koji eto dobijaju visoke plaće a ne rade previše. Ja smatram da djelomično razlog tome vuče i pozicija ovog doma. Mi bi se morali gospodo zapitati kao zastupnici Hrvatskoga sabora da li je tome doprinijela situacija kada donosimo jedan zakon, primjerice Zakon o trgovini u 7. mjesecu a nakon toga mjesec dana kasnije tijekom godišnjih odmora uz gradele i crno vino sa jahte se taj zakon telefonski mijenja, donosi se uredba kojom se stavljaju van snage odredbe tog zakona i da li onda opravdano građani Republike Hrvatske se pitaju da li su naše plaće previsoke kada one zakone koje donosi ovaj dom u stanju su se promijeniti za mjesec dana telefonskom sjednicom Vlade. I normalno da iz pozicije u kojoj se danas ovaj Sabor nalazi građani izvlače paralele i govore da te plaće možda i nisu zaslužene. Po ovome šta iz nekoliko primjera koje sam naveo odnosno jedan primjer koji sam naveo a bilo ih je i više ja ću reći da nisu daleko od istine odnosno da ovaj Sabor bi trebao imati veće ovlasti i veću odgovornost a ne da se tako zakoni koji su doneseni u ovom domu mijenjaju uredbama Vlade na telefonskim sjednicama. Možda bi onda hrvatski građani mislili drugačije i možda bi onda taj rad bio drugačije tretiran. S druge strane, apsolutno ne doprinosi tome u korist i ono šta smo prezentirali ovdje na raspravi i na okruglom stolu koji je bio posvećen toj temi i kada se pokazuju podaci koji nisu takvi i doprinosi doprinosi lošijem ajmo to tako reći osjećaju u javnosti što se tiče tih plaća kao da je i ovaj dom htio prikazati informacije koje nisu realne odnosno koje ne stoje i komparirajući se sa drugim zastupnicima u Europi. Ono što je netko malo prije spomenuo a postavlja se pitanje da li smo uopće i da li su državni dužnosnici koji planiraju proračun kada, ne znam netko je spominjao i ministra Šukera, tri mjeseca nakon što se radi prvotni proračun pa se radi rebalans, da li je to u biti kvalitetno odrađen posao i da li netko može postavljati pitanje da li je takva plaća zarađena. Ja smatram da je. Ipak ministar Šuker i svi dužnosnici koji su u Vladi Republike Hrvatske a i u parlamentu idu na izbore. I na kraju krajeva, građani ih imenuju na ta mjesta i oni po toj logici zaslužuju ta mjesta i te plaće koje odrađuju. S druge strane, ono što mislim da će se ovim zakonom možda i nepravedno napraviti a to je da postoji čitav niz dužnosnika koji će sada u ministarstvima imati manje plaće nego što imaju službenici kao ravnatelji uprava. Mislim da tu treba voditi računa jer ipak postoji razlika u plaći po razini odgovornosti između državnih službenika i ravnatelja uprava. I na kraju ću reći ono o o čemu se vrlo malo govori ili govori se jednom godišnjem kada državne tvrtke podnose izvještaje a to je plaće u javnoj službi odnosno ne u javnoj službi nego u trgovačkim društvima u vlasništvu države gdje se ostvaruju plaće i bonusi, netko je o tome govorio isto malo prije koji su ponekad i u milijunskim iznosima a ti ljudi su u te državne tvrtke isto došli ne putem javnih natječaja nego političkom voljom većine i najčešće je njihov rad vrlo teško mjerljiv jer kako izmjeriti rad jednog direktora državne tvrtke koja iz godine u godinu gubi udio na tržištu osiguranja a on ima veliku plaću i velike bonuse i ništa se ne mijenja iz godine u godinu. Ili, kako valorizirati one tvrtke koje su u minusu, u gubitku a njihovi direktori ostvaruju dvostruko veće plaće nego što to ostvaruje recimo predsjednik Republike Hrvatske. Mislim da bi se tu isto država trebala pozabaviti i realnije odrediti prema tim plaćama ili staviti ta mjesta na tržište odnosno da se putem javnih natječaja javljaju zbilja profesionalci, da ih se onda adekvatno plati. Ono što ću evo zaključno reći, apsolutno je potrebno da državni dužnosnici pokažu da ova godina koja će biti teška za hrvatske građane i kada govorimo o 30 tisuća ljudi koji su izgubili svoja radna mjesta u prva dva mjeseca ove godine normalno da se mora pokazati da državni dužnosnici imaju određeni dio solidarnosti odnosno da u toj godini njima ne smije rasti plaća i da moraju imati ajmo to tako reći i osjećaj odgovornosti ukoliko u zemlji ne idu stvari onako kako bi trebale ići. Ja se slažem da, sad pitanje da li je to 6 ili 10% nije ključno ali doza odgovornosti i doza solidarnosti u ovoj kriznoj godini mora postojati i zato podržavam da se ide u tom smjeru. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. pregovarali za ovih 6% o povećanju plaća saborskih zastupnika, državnih dužnosnika. Oni nisu. Ali znate plaće se obračunavaju obzirom da se osnovica za obračun plaće time povećala, i automatski time su se povećale plaće i državnih dužnosnika i saborskih zastupnika. Znači, nisu sindikati o tome, oni su raspravljali o onome što je vezano uz njihov kolektivni ugovor. Ali inače mislim da bi bilo dobro da se napravi jedna analiza plaća i po jedinicama lokalne samouprave, pa i po poduzećima koje su u vlasništvu tih jedinica lokalne samouprave, pa čak i državnih poduzeća, pa onda da cjelovito govorimo o problemu plaća u Hrvatskoj. ovo je samo po meni sada jedna populistička mjera. Hvala. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ingrid Antičevi Marinović. Nema je gubi pravo na raspravu. I na redu je uvaženi zastupnika Boris Matković. Izvolite.

mi koji se nalazimo ovdje, a i ostali dužnosnici imamo jedan jedinstveni cilj, a to je iznalaženje izlaza iz krize koju zasigurno nitko od nas ne može nijekati i ne vidjeti je oko nas. svakako na početku želim kazati da ću podržati je li ovaj prijedlog Vladin da ide po hitnom postupku iz jednog razloga, jer držim da će sporazum Vlade i sindikata također biti na zadovoljstvo na obje strane, ali time ćemo zasigurno što prije pokušati razriješiti krizu. Međutim, ne mogu se složiti s onima koji kažu da Vlada nije odgovorna. Tvrdim da je Vlada odgovorna za vođenje politike, Vlada je izvršila analizu jednog sveukupnog stanja i zasigurno je da je i ovaj prijedlog mjera znači koja ide u pravcu u kojem se svi zapravo slažemo i kojeg trebamo podržati. Ono što je bitno svakako jeste da je Vlada pokrenula pregovaranje sa sindikatima i isključivo iz jednog razloga, a to je kako bi plaće ostale na istoj razini kao što su bile i 2008. godine. Prethodna konstatacija o tome je li kako je došlo do ovog povećanja od 6%, jasno da je Vlada morala ispoštovati prethodno potpisane dakle ugovore. Jasno da je morala tim iz poštovanjem jasno, sagledavajući sada sveukupnu situaciju i analizu dakle pokrenuti i mjere kojima će se neke stvari morati promijeniti u odnosu na vrijeme kada je potpisivan taj ugovor o 6%. Zašto to tvrdim? tvrdim? Pa svima je nama jasno i poznato kriza je svjetskih razmjera, mi je ne možemo zaustaviti na našim granicama, ona je tu i posebice je prisutna kada je u pitanju izvoz i kod izvoznika. To također dovodi do onoga što je nama također svima poznato, a to je da je tim problemom nastao problem nestajanje jednog dijela radnih mjesta, a nestajanjem jednog dijela tih radnih mjesta pojavljuje se ona kategorija radnih ljudi koja se zapravo bori za zadržavanje svojih radnih mjesta. Sukladno tome, dužnosnici, te državni službenici i namještenici trebali bi podijeliti sudbinu svih. mislim da je to ono što ćemo svi zasigurno podržati, a posebice onih koji se ovog trenutka bore za zadržavanje svojih radnih mjesta. Ono što također želim kazati, jeste da je Vlada pokrenula mjere štednje na svim razinama. Međutim, jasno je da to nije dovoljno i to treba u svakom slučaju dakle poticati i dalje i to ćemo zasigurno podržati i u ovom Viskom domu. ova razlika između prijedloga SDP-a od 6% i prijedloga Vlade da li je li podjela osnovice dužnosnika na jednoj strani, odnosno namještenika i službenika na drugoj strani je ono što ćemo sačekati, ali u svakom slučaju što prije budemo imali pred sobom jasno je da ćemo to to prije riješiti problem. Podržavam i prijedlog ovdje koji se već jednim dijelom mogao načuti, a to je ne samo dužnosnici trebaju podijeliti sudbinu svih ljudi nego dužnosnici u vrhu države, nego i svi koji se nalaze na razni jedinica lokalne samouprave i gradonačelnici, i načelnici, i župani i sve službe trebaju podijeliti sudbinu svih. A to je ono što možemo kazati kao jedan vid solidarnosti, ili nazovimo ga izjednačavanje svih nas. Svakako Svakako oni koji prate mogu vidjeti da već sada ima jedinica lokalne samouprave koje idu u tom pravcu koje rebalansima svojih proračuna podržavaju mjere koje je Vlada kao odgovorna jasno za vođenje vođenje politike isto tako prenijela na jedinice lokalne samouprave i mislim da u tom pravcu lokalne samouprave i idu. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja sam pola sata bio odsutan jer sam prisustvovao sjednici Nacionalnog odbora, nadam se da neću ponoviti nešto što je već rečeno, ali ja bih odmah prešao na obadva prijedloga zakona i bio vrlo konkretan. Manje bih govorio o solidarnosti a više o čvrstim čvrstim elementima temeljem kojih bi trebali donositi ovakve odluke. Naime, kolegama iz SDP-a najprije slažem se s vama da, nemam ništa protiv da se odvoje jasno osnovice za službenike i namještenike u odnosu na državne dužnosnike, ali se ne slažem s vašim prijedlogom u dva elementa. Prije svega nedostatak je kada se zakonom regulira osnovica državnih dužnosnika, taj da ćemo svake godine morati jasno taj zakon mijenjati i da ćemo se u Saboru baviti samim sobom, a ne velikim problemima koje tište ovo društvo i naše građane, prema tome to je jedan nedostatak. Drugi nedostatak koji vidim u vašem prijedlogu je taj da predlažete da osnovica bude u ovoj godini ista kao i u prošloj godini. Ako ove godine imamo gospodarski rast koji je negativan, onda se ne slažem da mi možemo ostati na osnovici od prošle godine. Dakle, to je po meni nešto što ne bih mogao prihvatiti i iz tog razloga se ne slažem sa tim prijedlogom. Od strane HDZ-a čujemo da nakon porasta od 6% predlaže se da idemo dolje čujem 10%. Kolege iz HSS-a su iako nemam ovdje njihov prijedlog na stolu, ali oni su rekli bili nakon porasta od 6% idemo dolje za 15% dakle različite opcije. Ono što mene smeta u tim opcijama je sljedeće kolegice i kolege. Nitko od nas ne govori o faktorima, o jasnim elementima, o principima temeljem kojih bi trebali doći do ove osnovice. Ja nisam nažalost, jer sam bio odsutan iz Hrvatske prisustvovao okruglom stolu koji ste imali prije tjedan dana, 10 dana, kada se razgovaralo o plaćama saborskih zastupnika i kada su te plaće pomalo nezgrapno, nezgodno i neadekvatno komparirane sa plaćama u susjednim državama. Pri tome vidjeli smo kako je završila ta priča a razlog je taj što se nismo opet držali nekih ključnih načina argumentiranja naših želja, htjenja i prijedloga. ako je bruto društveni proizvod u jednoj Danskoj 7 puta veći nego u Hrvatskoj, napamet sada govorim a njihove plaće 4 puta su veće od naših, onda nešto nije u redu. Dozvolite nije u redu. Prema tome, to je jedan parametar. Dakle, bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, njihove plaće parlamentaraca, naše plaće. Druga mogućnost, možemo ih vezati uz uspješnost, našu uspješnost u rješavanju vanjskotrgovinske bilance. Ako je nama izvoz veći od uvoza idemo gore sa plaćom, ako nam je uvoz veći od izvoza idemo dole sa plaćom. Parametar dva. Možemo vezati naše plaće uz smanjivanje broja nezaposlenih. Treća mogućnost. Četvrta mogućnost. Možemo vezati naše plaće uz uspješnost borbe protiv korupcije i kriminala. Četvrta mogućnost. Možemo ih vezati uz povećanje naše konkurentnosti. U ovom trenutku smo 78 ili 80.-ti, da li smo i plaćama na 80.-tom mjestu? Nismo. Na 20.-tom, 25.-tom mjestu smo na ovoj našoj maloj planeti. Dakle, to je još jedna mogućnost. Možemo i kombinirati brojne prijedloge koje imamo. Evo, ja sam samo iznio 5, 6. Bojim se da kada bi mi kombinirali sve ove prijedloge da bi se možda dogodilo da bi mi morali platiti poreznim obveznicima da sjedimo u ovim klupama a ne dobijemo plaću. Budimo realni. Prema tome, meni smeta da nikada ne govorimo o tome da li mi zaslužujemo plaće koje dobivamo. To je važno reći. Da li mi stvarno zaslužujemo te plaće. Uvijek smo nesustavni, evo ovo su proturecesijske mjere tvrdimo. Pa kolegice i kolege, ja ću vam reći, ovakvim mjerama i ovakvim načinom rada prošli tjedan i ovaj tjedan što će nam se dogoditi? Za godinu, dvije ili tri, oni koji su danas u recesiji će se izvući iz recesije a mi ćemo ovakvim načinom rada, ovakvim mjerama, znate gdje biti? Biti ćemo u jednoj imenici koja u lokativu množine ima 7 slova. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prvo što želim reći da ovaj prijedlog zakona niti jedan ni drugi, a SDP je to jasno rekao nije antikrizna mjera. Jer ušteda ili novčani efekat primjene jednog ili drugog prijedloga zakona nije u tom iznosu da bi ga mogli nazvati zakonom iz paketa antirecesijskog prijedloga. Jedan i drugi zakon je zapravo poruka, odnosno politički stav, da li državni dužnosnici u državi u vrijeme ekonomske krize moraju ili ne snositi dio posljedica krize u kojoj se država našla imaju ili nemaju moralnog prava da njihove plaće rastu u trenucima kada u gospodarstvu postoji neizvjesnost a očito prema izjavama Šukera ne više samo u gospodarstvu nego u javnom sektoru, da li će se plaće moći uopće isplaćivati. To je pitanje da li čovjek, pojedinac, u ovoj temi ima ili nema politički stav. Isto kao što je pitanje političkog stava, a mora to podsjetiti kada su u pitanju državni službenici, gospodin tajnik Palarić bi se toga trebao sjetiti, 2006. godine su tada oni pregovarali, trebali ostvariti pravo na povećanje plaća od 18%. Ali kao svjesni pregovarači znali su da država u jednoj godini to ne može podnijeti i potpisali su sporazum da se to rješava ili isplaćuje u nekoliko sljedećih godina, konkretno za 2009. bio je ugovoreni rast plaća od 6%. Da su oni tada inzistirali i ostvarili pravo na povećanje osnovice od 18% ovog sporazuma ne bi ni bilo nego bi se o visini osnovice za ovu godinu vodili pregovori od nulte pozicije i to je jedina i prava istina koju treba uvijek ponavljati u kontekstu toga da javnosti ne šaljemo krivu poruku. Isto tako je pitanje političkog stava da plaće državnih dužnosnika i one pojedinačne isplaćene plaće ne mogu i ne smiju biti tajni podatak što nažalost u Hrvatskoj je a što je najbolje ilustrirao jedan novinar kada je od Slovenskog parlamenta u roku od 10 minuta dobio podatke plaća prošlog mjeseca za sve dužnosnike u parlamentu te države. U euru ispisano koliko je tko primio. Ono što mene interesira a u obrazloženju zakona Vlada nije napisala pa pitam možda gospodin Palarić zna koliko Hrvatska u ovom trenutku ima državnih dužnosnika? Dakle, koliko osoba danas po ovom zakonu ima status državnih dužnosnika. Očekivao sam od Vlade da u obrazloženju svoga prijedloga taj podatak iznese. Tog podatka nigdje nema pa pitam, dakle, da li Sabor može dobiti podatak sa današnjim danom koliko Hrvatska ima državnih dužnosnika. Nadalje, prijedlogom zakona Vlada je demantirala 26 puta ponovljenu izjavu potpredsjednice Vlade gospođe Kosor da se plaće ili način utvrđivanja plaća državnih dužnosnika ne može odvojiti od osnovice za državne službenike jer se radi u paketu. Što naravno nikada nije bila istina jer se radi o dva potpuno različita zakona, dva potpuno različita pristupa i Vlada je, da je bila svjesna ekonomske situacije sve do zasjedanje prvog dana sjednice Sabora u siječnju mogla uredbom utvrditi da za državne dužnosnike od 1.1.2009. osnovnica ostaje na nivou prošle godine. Ako slučajno Vlada nije željela koristiti svoje Ustavno pravo i uredbom to regulirati mogla je predložiti zakon kojega bi razmotrili prvog dana početka sjednice u siječnju mjesecu, usvojili ga tada i on bi se primjenjivao već za siječanj mjesec. Ali ovo što je sada Vlada napravila, dakle demantirala je izjavu svoje potpredsjednice i utvrdila da postoji formalno pravni način da se osnovica plaće državnih dužnosnika odvoje od državnih službenika. Oni koji ne znaju podsjetit ću ih da je '98. godine sustav plaća bio uređen tako da je Sabor posebnom odlukom utvrđivao visinu plaće predsjednika Republike, a da su svi ostali dužnosnici imali propisani postotak od predsjedničke plaće. Krajem te '98. sustav se malo mijenja, pa je tada Sabor donašao odluku u visini plaće predsjednika države, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, a za ostale državne dužnosnike ostao je određeni postotak od plaće predsjednika države. 2000. godine po prvi put se uvodi model osnovica puta koeficijenat, s time da je tada osnovica bila prosječna mjesečna isplaćena plaća u Republici Hrvatskoj. 2002. godine osnovica je utvrđena ona koja se utvrđuje i za državne službenike i namještenike i to na zahtjev sindikata. Naime, tada su sindikati te 2002. zagovarali pristup da osnovica koja vrijedi za njih mora biti i osnovica za državne dužnosnike kako bi kretanje te osnovice pratili i jedni i drugi i ne bi bilo privilegiranog položaja. Da je moguće bilo intervenirati ranije 59 2001., 114. 2001., a to su sve uredbe ili izmjene zakona kada je za vrijeme te Vlade u tri navrata osnovica za dužnosničke plaće smanjivana ili ostavljana na nivou ranije prošle godine upravo iz sličnih razloga kao što se to desilo sada. Dakle, tri puta do sada ne tako davno je Vlada reagirala prije proračunske godine, jedanput uredbom, a dvaput zakonom osnovicu za državne dužnosnike jedanput smanjila za 7%, a dvaput upotrijebila izraz ostaje na nivou prošle godine. Već viđeno, znano, primjenjivano, da bi se dva i pol mjeseca u Hrvatskoj govorili da to nije moguće. Ako je točan podatak koji je iznijet u ovoj sabornici danas, a državni tajnik Marić iz financija nije reagirao da se država mjesečno zadužuje za masu isplaćene plaće uz trošak otprilike 10%. dakle taj podatak točan onda i smanjenje osnovice od 10% u ukupnom efektu će iznositi nula. Dakle neće biti smanjenje mase novaca, jer je trošak zaduženje otprilike koliko iznosi i najavljeno smanjenje, jer mi u ovom trenutku ne znamo kako će Vlada odluku donijeti. I završavam slijedećim. Kako to da Vlada još nije našla rješenje kako riješiti problem plaća menadžera u javnim, državnim poduzećima? Kako to da Vlada nije našla rješenje formalno pravnog za njihove ugovore i bonuse? A posebice kako to, pitam vas sve kolegice i kolege, da recimo hrvatska elektroprivreda 100% vlasništvo je države ostvaruje gubitke koji iz mjeseca u mjesec rastu u najvećem potrebu štednje i nadalje sponzorira sportske klubove? Kakva je to borba protiv krize gdje Vlada dozvoljava da državna tvrtka koja je zaglibila u gadne gubitke sponzorira sportske klubove, a mi ovdje danas raspravljamo o tome da trebamo štedjeti svaku kunu? Kako to da se nitko nije sjetio da Vlada ima ovlasti, ali i obavezu da intervenira i kaže gospodine Mravak ne može više financirati sportske klubove. Ne smiješ više imati ugovor o bonusu ili u slučaju smjene 100 tisuća kuna otpremnine.

I imamo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja se nadam da se ponovno neće morati sastavljati Odbor za ravnopravnost spolova ili neki drugi odbor. Za ovo teško stanje u društvu mislim da moramo svi biti svjesni, nije kriv ni George Bush, ni Vladimir Putin, ni Angela Merkel, a ni Sarkozy kojeg je predsjednik Vlade Vlade čekao gotovo tri dana dok vjerovatno ovaj nije popio kavu sa svojom gospođom, ne bi li mu dao podršku. Za stanje u zemlji kriva je isključivo ova neodgovorna Vlada i to ja bih se usudio reći Vlada Ive Sanadera, ne HDZ-a, jer vrlo malo on i pita i saborske zastupnike HDZ-a, a i samo predsjedništvo HDZ-a kakve. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, molim vas. Zamolio sam da se držimo teme. Držite se teme koja je pred vama, Tema su dužnosničke plaće. Da bi pričao o dužnosničkim plaćam moram stvoriti jedan uvod u kakvom je stanju ova država koju vodi Ivo Sanader. Mislim da, gospodine potpredsjedniče, morate to imati u vidu. Ako vam nije jasno ja vam to pokušavam objasniti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ne. Ne trebate objašnjavati, nego se samo držite teme. **Vinković, Zoran (SDP)** Držim se ja teme, a ja bih vas molio da me ne prekidate. Imate Poslovnik pa si možete i sami ga pročitati. Dugo vremena ta ista Vlada je uvjeravala hrvatsku javnost kako Hrvatska nije u krizi, kako će nas ta svjetska kriza mimoići, zaobići, kako nismo ni dotaknuti tom krizu od predsjednika Vlade pa do ministra financija koji na žalost svakih mjesec dana ne samo za ove dužnosničke plaće, nego i za plaće svih službenika i namještenika mora obijati bankarske pragove i to banaka koje nisu više u vlasništvu Hrvatske države, nego u vlasništvu stranaca. Doduše imamo dvije hrvatske banke, ali Vlada ne posluje, niti država niti ministarstva ne posluju preko tih hrvatskih banaka. S druge strane, bili smo uvjeravani da će ovaj proračun kao brod koji plovi opstati na toj pučini, da se neće mijenjati. Kad evo vrlo brzo valjda nakon razgovora sa svjetskim stručnjacima su konačno evo i premijer, odnosno predsjednik Vlade i ministar financija uvidjeli ne želeći narušiti uobičajenu normu ponašanja u Saboru, reći da nismo u onoj stvari nego da smo u banani kao što je to rekao i predsjednik Vlade. Na kraju se svelo doista da eto i Vlada priznala da je čitava Hrvatska, na žalost meni bi bilo drago da je Vlada u krizi ali ne i Hrvatski narod, ali da je čitava Hrvatska, čitavo gospodarstvo u jednoj dubokoj krizi. Međutim, čitavo to vrijeme ta ista Vlada nije našla vremena očitovati se o prijedlozima SDP-a koji su bili i na prošloj sjednici Sabora očigledno i na taj način priznajući da su to dobri prijedlozi. Evo i danas na ovaj način davajući svoj prijedlog koji je gotovo identičan SDP-ovom. Sama podkrijepa svega ovoga što sam rekao je svakako i 16.1.2009. godine. Na žalost ovdje nema uvažene potpredsjednice Vlade, ne želim je uvrijediti kao ženu, ali ona je doista tog 16.1. a i poslije na onom aktualnom satu, uostalom kao i čitava Vlada kao i danas pokazala da su doista demagozi i licemjeri. Kazala je između ostalog da, tko bi o čemu pričao nego SDP o socijalnoj osjetljivosti kada je komentirala tadašnji i poziv predsjednika SDP-a ali i čitavog SDP-a da se iz rasta službeničkih plaća izuzmu plaće dužnosnika u Vladi, Saboru i Uredu Predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, to je bilo 16.1. Danas je 18.3. Čak je i potpredsjednici Vlade koja je tada izjavljivala da će se srušiti čitav sustav i da je nemoguće odvojiti plaće dužnosnika od plaća namještenika, pa čak i to rekla je eto u tom svom znamenitom obraćanju javnosti, da se i ta ista Vlada konzultirala sa stručnjacima o mogućnosti zamrzavanja ministarskih plaća. Ali joj je rečeno da kako se taj zakon ne smije primjenjivati selektivno. To ja ne znam, vjerojatno je Vlada sada izmislila druge stručnjake koji su joj evo ovih par dana, odnosno par mjeseci kada su konačno uvidjeli da je ne samo Hrvatska nego i ta sama Vlada došla doista do onog ruba provalije i da bez obzira što na putokazu i sloganu piše “Idemo dalje“ da jednostavno više ne mogu naprijed, jer naprijed se više ne može takvim načinom, kada su konačno uvidjeli da sve ono što smo govorili prije dva ili tri mjeseca što će se desiti u Hrvatskoj i da to nisu bili nikakvi pesimistični, katastrofični prikazi Hrvatske, da se to doista i dešava. Na žalost ta Vlada do dan danas nema nikakve i nikakvi antirecesijski program, obzirom da sva ova najavljivanja o štednji u različitim ministarstvima neće biti dovoljno jer postoji da već sada u ova tri mjeseca u državnom proračunu u odnosu na prošlu godinu nedostaje gotovo 10 milijardi kuna. I ukoliko se takav trend nastavi bit će potrebno smanjiti proračun ne za milijardu i pol ili sedam, osam milijardi nego za gotovo 40 milijardi kuna. Za ovakvo vođenje politike u gospodarst5vu kada se vodi neka tvrtka ili trgovačko društvo, kada se to društvo dovede u ogromna dugovanja, u nova zaduženja, a na kraju stečaj odgovorna je uprava, odnosno direktori. I ta uprava i taj direktor mora i prije vremena otići. Takav će slučaj biti i sa našom Vladom i da ima imalo, imaju političke mudrosti i pameti već danas s obzirom da nisu ništa učinili a to im je potvrdila i Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora, uostalom i većina građana doista moraju podnijeti ostavke. Jer u ovakvom vremenu Hrvatsku vodit i optuživati za to samo svjetsku ekonomsku krizu potpuno nije dobro niti politički, a niti ljudski. Inače podržavam ovo smanjenje plaća. Smatram da je ono trebalo doći daleko ranije, ali eto netko je bio demagog i licemjer, a netko je danas pokazao tko je u stvari demagog i licemjer. Zahvaljujem. Ha bumo vidli za par dana! Uvaženi zastupnik Petar Mlinarić, ispravak netočnog navoda. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti samo jedan od niza netočnih navoda. Da Ivo Sanader sam vodi Vladu nije točno da nikoga ne pita. Ivo Sanader radi timski, radi sa, vodi Vladu sa cijelim Hvala lijepo. Štovani kolega uz niz netočnih navoda rekao je i sljedeće: “Za ovu recesiju nije kriva Vlada Amerike, Francuske i nabrajao je desetak zemalja kriva je“ citiram “samo Vlada Republike Hrvatske.“ To naprosto nije točno. Kolega očito ne prati zbivanja na svjetskoj gospodarskoj sceni. Ekonomska kriza je krenula iz Amerike, preselila se u Europu i zahvatila je duboko zemlje, na svu sreću još ne Republiku Hrvatsku u toj mjeri kao susjedne zemlje. Drugo što je netočno rekao je Vlada je cijelo vrijeme govorila da nema recesije. Točno da je nema. Po ekonomskim definicijama zna se što je recesija, šta je depresija. Ovo još po definiciji nije recesija. Ali ako će biti mi smo ipak donijeli antirecesijske mjere. I treće kaže, Vlada Republike Hrvatske nema nikakav antirecesijski program a zbog čega je onda dublja kriza i u svim susjednim zemljama od Mađarske. Zbog čega je devalvacija češke krune 20%, zašto je u Mađarskoj smanjena plaća državnim službenicima 30%, ako ova Vlada nije donijela antirecesijske mjere? Rezultati su tih mjera očito vidljivi? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade da. Uvaženi Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, nije ovo hrvatska kriza, niti je ovo samo ekonomska kriza, ovo je počelo kao energetska kriza, platiti smo cijene goriva, Hrvatska je to prebrodila. Ovo je počelo, onda se nastavilo kao financijska kriza, bankrotirale su banke, bankrotirali su po svijetu osiguravajuća društva, padaju valute, Hrvatska je sve to izdržala. Niti je kuna otklizala, niti su kamate rasle, niti je propala bilo koja banka ili financijska ustanova. Pojavio se veliki problem u realnom sektoru, Hrvatska to izdržava, nosi se sa time, ali povlači mjere i poteze, nije to slučajno. I mi nećemo širiti paniku, hrvatski građani povjerovali su jamstvu Vlade i države u pogledu štednih uloga, ostavili su štedne uloge u bankama i nije nastala panika građani, hrvatski državljani će i dalje vjerovati Vladi da vodi ozbiljnu ekonomsku politiku i da će ovim prijedlogom zakona daje primjer kako će državni dužnosnici biti ti prvi na kojima će se štediti, na čijim, čije će se plaće najviše Međutim, raspravu bih sumirao sa jednim zaključkom koji bi možda odudarao od tona rasprave ali to je, možemo zaključiti da smo se svi složili da treba smanjiti plaće i da državni dužnosnici trebaju biti primjer u smanjenju plaće i na taj način da pridonesu financijskoj stabilnosti države. I zbog toga, evo zahvaljujem svima koji su podržali tu osnovnu misao vodilju, da državni dužnosnici u svojim plaćam se razdvoje od plaća državnih službenika s kojima Vlada nastavlja socijalni dijalog. Hvala. Zahvaljujem. I imamo dva ispravka navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Ispravljam netočan navod štovanog državnog tajnika gospodina Palarića da kamate nisu rasle. Notorna je činjenica da su mnoge banke svoje komitente prije koji tjedan iznenadile sa okružnicama u kojima su im povećane kamate na kredite od 1 pa i više posto zavisno o situaciji i vrsti kredita. Banke zaista imaju još uvijek el dorado u Republici Hrvatskoj i nažalost iskorištavaju ovu situaciju da još više profita poberu kako od hrvatskih građana, nažalost tako i od državnih poduzeća i same Vlade. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

i prije svega političko mišljenje. Međutim, želim ga ispraviti samo u jednom, da ovo nije namjera Vlade, smanjenje ovih dužnosničkih plaća, nego je to upravo bio prijedlog SDP-a koji se pojavio u prvom mjesecu za koga je tada Vlada rekla da je taj prijedlog demagoški i licemjeran i da će srušiti cjelokupni sustav. To je rekla potpredsjednica Vlade u ime Vlade Ive Sanadera. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za ove dvije točke.